Það er augljóst hverjum manni sem fer yfir málið að það brýtur í bága við stjórnarskrá íslenska lýðveldisins og það er nú svo að allir sem starfa hér á þinginu hafa svarið eið að því að halda þessa stjórnarskrá. Því vil ég vekja athygli forseta á því að það er eitt og annað í þessu frumvarpi sem mun kasta rýrð á störf þingsins ef það verður samþykkt.

Ráðherra tjáði sig um Garðyrkjuskólann í framhaldinu og skrifaði m.a. þetta á samfélagsmiðla, með leyfi forseta: „Til að nýta betur þau miklu sóknarfæri sem íslensk garðyrkja hefur þá er mikilvægt að námið sé framsækið og aðstaðan sé góð.

væru strax byrjaðar að skila auknum krafti og hann ætlaði að nýta þetta tækifæri m.a. með aukinni uppbyggingu á Reykjum. Það mætti ætla miðað við orð ráðherra að allt sé á uppleið hjá Garðyrkjuskólanum en veruleikinn virðist vera allt annar. Svo virðist sem sú fjármögnun sem átti að eiga sér stað með flutningi Garðyrkjuskólans til Fjölbrautaskóla Suðurlands hafi ekki skilað sér. Landbúnaðarháskólinn hefur nú við þessa tilfærslu tekið það sem hann taldi tilheyra sér og eftir stendur Garðyrkjuskólinn án fjármagns til að kaupa ný tæki, eins og fyrirheit voru gefin um. Skrúfað hefur verið fyrir öll fjárútlát. Þessi vonda staða bitnar eingöngu á starfsfólki og nemendum. Í ræðu ráðherra kom fram að hann hefði stofnað stýrihóp um forgangsröðun framkvæmda á Reykjum og lét að því liggja að sú vinna ætti að vera í nánu samstarfi við atvinnulífið, starfsfólk Garðyrkjuskólans og FSU. Ekkert slíkt samstarf virðist þó hafa átt sér stað. Allt frá því að Garðyrkjuskólinn á Reykjum var stofnaður hefur hann verið stolt Sunnlendinga og staðið fyrir aukinni menntun á sviði garðyrkju á Íslandi.

Virðulegi forseti. Það er frægt viðtalið við forsvarsmenn fyrirtækis á landsbyggðinni fyrir allmörgum árum þar sem rætt var vítt og breitt um stöðuna; viðskiptavinir gríðarlega ánægðir, þetta gekk allt rosalega vel og allir voða kátir, starfsmenn og viðskiptavinir, allt gekk vel — nema ja, fjármálin, þau voru að vísu í tómu tjóni. Ég nefni þetta í því samhengi að við tölum hér um alla skapaða hluti en við víkjum okkur undan umræðunni um

íslensks efnahagslífs sem kynslóð eftir kynslóð hefur mátt búa við. Það er engin ein patentlausn til á því. Það þarf að hugsa hluti upp á nýtt. Það þarf að setja það á dagskrá eitt og sér að við getum ekki boðið börnum okkar og framtíðarkynslóðum upp á það ástand sem við höfum látið bjóða okkur. Þetta er engum einum að kenna. Þetta er geðleysi okkar sjálfra að kenna, að þora ekki að takast á við þetta og horfast í augu við þetta. Ég vil að við höldum ráðstefnu um íslenskt efnahagslíf til frambúðar á komandi þingi

eru 9,93% vextir. Þetta er ávísun á vanlíðan. Þetta er ávísun á aukið heilbrigðisvandamál á Íslandi.

Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin kynnti í gær aðgerðir til að vinna gegn hárri verðbólgu og frekari hækkun vaxta. Þetta er til viðbótar við þá skýru stefnu sem birtist í framlagðri fjármálaáætlun. Sannarlega ábyrgt og mikilvægt skref sem styður við aðgerðir Seðlabanka Íslands, spornar gegn þenslu og mætir hópum sem eru sérstaklega viðkvæmir fyrir áhrifum verðbólgu og vaxtahækkana. Afkoma ríkissjóðs stórbatnar áfram miðað við fyrri áætlanir, en samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Seðlabankans er afkoma nú 90 milljörðum betri en gert var ráð fyrir við samþykkt fjárlaga. Framkvæmdum verður frestað tímabundið. Meðal verkefna sem er frestað eru nýbygging Stjórnarráðsins og samhæfingarmiðstöð viðbragðsaðila. Grunnþjónusta er hins vegar áfram undanþegin aðhaldi. Um það ríkir sátt. Engin aðhaldskrafa er gerð á almannatryggingar, sjúkratryggingar og heilbrigðis- og öldrunarstofnanir. Til að verja kaupmátt örorku og ellilífeyrisþega verður lífeyrir almannatrygginga nú hækkaður um 2,5% frá miðju ári til viðbótar við þá 7,4% hækkun í upphafi árs. Frítekjumark húsnæðisbóta leigjenda verður hækkað um 2,5% fyrir yfirstandandi ár, afturvirkt frá 1. janúar, til viðbótar við hækkun um 7,4% í upphafi árs. Virðulegi forseti. Að lokum: Stöðugleiki á húsnæðismarkaði er forgangsmál ríkisstjórnarinnar. Því verða stofnframlög til uppbyggingar leiguíbúða innan almenna íbúðakerfisins tvöfölduð og framlög til hlutdeildarlána aukin enn frekar þannig að í stað þess að 500 íbúðir verði byggðar árlega 2024–2025, með stuðningi ríkisins, verða þær 1.000 á ári. Þá er unnið að lagabreytingum sem bæta réttarstöðu leigjenda á húsnæðismarkaði og leitað leiða til að draga úr þrýstingi á húsnæðismarkaði. Þessar aðgerðir og fleiri til munu styðja við aðgerðir Seðlabanka Íslands og sporna gegn þenslu.

„Ég hef verið að reyna að gera það sem ég get til að leggja mitt á vogarskálarnar og berjast fyrir réttindum vímuefnanotenda. Ég sit akkúrat núna alveg buguð eftir að fylgjast með fólkinu mínu hrynja niður síðustu mánuði. Það eru óteljandi mörg dauðsföll búin að vera í kringum mig í ár og á sama tíma og vinir mínir eru að deyja þá líður mér eins og ekkert sé að gerast og mér finnst það ekki boðlegt. Fólk sem ekki hefur staðið í þessum sporum getur ekki skilið hvernig það er að vera 27 ára og þekkja fleiri sem hafa dáið en útskrifast, eða hvernig það er að sitja með grátandi foreldra vinkvenna sinna í fanginu vegna þess að þau misstu börnin sín af því vinir þeirra þorðu ekki að hringja á sjúkrabíl. Á hverjum einasta degi er ég hrædd um það hver verði næstur til að fara. Frá árunum 2019–2021, þekkti ég 11 manns sem létu lífið. Bara einn af þeim var kominn yfir þrítugt og þá var samt ekki þetta fentanýlmál í gangi. Núna í ár hafa þrjú af þeim sem ég þekkti til dáið vegna þess að fólk var hrætt við að hringja eftir aðstoð. Ég er orðin svo þreytt og þetta er svo ótrúlega hræðilegur raunveruleiki sem við búum í. Er staðan í alvöru þannig að við eigum bara að halda áfram og sætta okkur við stöðuna á meðan það eru lögð fram endalaus frumvörp og nýjar nefndir skipaðar og svo gerist ekki neitt?“ Forseti. Ég skil þessa spurningu eftir hjá ykkur, kæru kollegar og kæra þjóð. Frú forseti. Í fréttatilkynningu sem ríkisstjórn Íslands sendi frá sér í gær og í yfirlýsingu forsætisráðherra á samfélagsmiðlum er trommað upp með að nú ætli ríkisstjórnin loksins að ráðast í raunverulegar aðhaldsaðgerðir til að slá á verðbólgu. Af kynningunni mátti ráða að verið væri að boða 36,2 milljarða viðbótaraðgerðir á tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs árið 2024. Fréttaflutningur gærdagsins markaðist af þessum skilningi, að nú væri ríkisstjórnin loksins að vakna af einhvers konar þyrnirósarsvefni, eins og það var orðað. Ég vil upplýsa þingheim um það hér að fjárlaganefnd fékk það staðfest núna rétt í þessu að það var í raun og veru ekkert viðbótaraðhald til að taka á verðbólgunni boðað í gær, ekki neitt, ekkert nýtt, og í samræmi við það hefur meiri hlutinn í nefndinni lagt til að fjármálaáætlunin verði samþykkt óbreytt. Allt tal um nýjar og afgerandi aðhaldsráðstafanir til að sporna gegn verðbólgu, sem rataði í fjölmiðla í gær, allt þetta var blekking og allt þetta var blöff. Raunar voru flestar af þeim aðgerðum sem voru kynntar í gær kynntar í þriðja sinn. Þetta voru mikið til aðgerðir sem komu fram í fyrri fjármálaáætlun, aðgerðir sem hafa hingað til ekki dugað til að slá á verðbólguvæntingar og munu ekki duga þótt þær séu kynntar í þriðja skiptið. Ég verð að viðurkenna að ég er ekki viss um að fólkið í landinu hafi endalausa þolinmæði fyrir spunaleikjum og almannatengslabrellum af þessu tagi, hvernig ríkisstjórnin kynnir sífellt gamlar aðgerðir sem nýjar, heldur sama blaðamannafundinn aftur aftur og felur sig á bak við starfshópa þegar kallað er eftir afgerandi stuðningsaðgerðum fyrir fólkið í landinu. Það eru heldur ekki heiðarleg stjórnmál, virðulegi forseti, (Forseti hringir.) að skapa falskar væntingar hjá fólki með uppblásnum fyrirsögnum sem reynist svo engin innstæða fyrir þegar búið er að afrugla hlutina. (Forseti hringir.) Það grefur undan trausti til stjórnmálanna og er lítilsvirðing við fólkið í landinu á erfiðum tímum.

Frú forseti. Ég var rétt í þessu að koma af fundi fjárlaganefndar. Ég ætla að leyfa mér að lýsa því þannig að ég geng út af þeim fundi mjög döpur. Ég furðaði mig á því í gær þegar ég las fréttatilkynningu ríkisstjórnarinnar hvers vegna það kom aldrei fram hvert markmiðið væri, hver væru tölulegu markmið, að hverju væri stefnt. Markmið sem ekki liggja fyrir nást aldrei. Hvar eru töluleg markmið ríkisstjórnarinnar um þróun verðbólgu? Hvar eru markmiðin um það hver áhrifin eiga að vera á næstu vaxtaákvörðun Seðlabankans? Ég furðaði mig á því hvers vegna forystumenn ríkisstjórnarflokkanna lýstu því í engu að hverju væri stefnt. Svarið við því hvers vegna ekkert var sagt um það í gær er nú fram komið. Meiri hluti fjárlaganefndar leggur til að fjármálaáætlun, sem var lögð fram í vor, verði samþykkt óbreytt. Engar breytingar, ekkert aukið aðhald, sem allir sem komið hafa fyrir nefndina hafa sagt að sé nauðsynlegt fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu eigi að ná tökum á verðbólgu.

heldur blaðamannafund og sendir út sömu tillögur og sendar voru út þegar síðasta fjárlagafrumvarp var lagt fram síðasta haust, sendir aftur út tillögur um að Stjórnarráðið lofi því að ferðast minna og fresta einhverjum framkvæmdum.

sannarlega í boði þessarar ríkisstjórnar. Það eru sjálfsögð mannréttindi að kjör fatlaðs og veiks fólks dugi til mannsæmandi lífs. Mannsæmandi kjör fyrir fatlað og veikt fólk eru grundvallaratriði fyrir þátttöku þeirra í okkar ríka þjóðfélagi. eru eini möguleiki þeirra og barna þeirra á að lifa til jafns við aðra í samfélaginu og það veltur á því að kjör þeirra dugi fyrir fæði, klæði og húsnæði. Að halda þeim verst settu svo árum skiptir í tilbúinni fátæktargildru keðjuverkandi skerðinga og skatta í boði ríkisstjórnar eftir ríkisstjórnar er ömurleg aðferð til að einangra og aðgreina fatlað fólk frá samfélaginu. Nú styttist í endurskoðun á örorkukerfi almannatrygginga og vonandi verður þá einnig tekið fast á keðjuverkandi tekjuskerðingum sem fara stjórnlaust út um allt kerfið eins og illa forrituð gervigreind. Lífeyrislaun öryrkja eru lægri en lágmarkslaun og atvinnuleysisbætur sem er fáránlegt og ekki bæta úr skák keðjuverkandi skerðingar vegna tekna sem gerir þeim illmögulegt að bæta kjör sín.

Okkur hér á Alþingi ber að berjast fyrir bættum lífskjörum þeirra verst settu með því að sjá til þess að ekkert barn, fatlað fólk eða aðrir þurfi að engjast í heimatilbúnum fátæktargildrum ríkisstjórnarinnar sem heldur þeim illa félagslega einangruðum og jaðarsettum alla ævi.

Það er þeirra smjör og brauð þrátt fyrir 13 stýrivaxtahækkanir í röð. Og nú heyrum við það hér á göngunum að ekki á að gera eina einustu breytingu á fjármálaáætlun,

en þegar formaður Sjálfstæðisflokksins og æðstu ráðamenn okkar gengu fram með yfirlýsingar um lágvaxtalandið Ísland, sem breyttist síðan í hávaxtaland, er ekkert annað að gera fyrir þau sem trúðu boðskapnum en að borga meira. engin ábyrgð hjá þeim sem héldu fram frasanum um lágvaxtalandið. Á eyjunni sem ég bý á ríkir engin samkeppni á bankamarkaði, tryggingamarkaði, olíumarkaði og smásölumarkaði vegna þess að við búum við örgjaldmiðil sem bara gömlu flokkarnir treysta og trúa á og svo auðvitað Kaupfélag Kaupfélag Skagfirðinga og Morgunblaðið og stærstu útgerðirnar. Það er kominn tími til að ríkisstjórnin hætti að drekka þennan frumjöfnuð sinn af þessum flöskum. Hún þarf aðhald. Hún þarf að boða skýrt aðhald og auka tekjur ríkissjóðs.

Fyrir þeim sé mælt, þau tekin fyrir í nefnd, kallað eftir umsögnum og málin afgreidd úr nefnd með nefndaráliti. Það er dónaskapur við umsagnaraðila, starfsfólk Alþingis, þingið sjálft og lýðræðið að framlögð mál fái ekki þinglega meðferð. Þingmannamál sem mælt hefur verið fyrir daga nær undantekningarlaust uppi í nefnd,

óratími í fundarstjórn forseta og tilefnislaus og illa ígrunduð upphlaup eru skammarlegt einkenni þingstarfanna sem þekkjast ekki í þingum sem starfa eftir líkum fundarsköpum og Alþingi Íslendinga. Á fundum með erlendum kollegum okkar tala þeir um þingstörfin á Íslandi í hljóði og undrast störf þingsins.

Frú forseti. Ég vil vekja athygli á svari sem ég fékk nú fyrir nokkrum mínútum frá hæstv. matvælaráðherra þar sem hún greinir frá því að hún sé ekki að gera eitt eða neitt í starfi sínu, ekki neitt, og virðist ekki hafa skoðun á því heldur. Það sem hún hefur lagt fram á þinginu eru einhver frumvörp og tillögur sem hún hefur fundið í skúffum ráðuneytisins. Hún hefur verið að róta og fengið þá einhver mál hér, einhver ógeðsmál frá fyrrum hæstv. sjávarútvegsráðherra, Kristjáni Þór Júlíussyni, og gert að sínum. En svo þegar hún er spurð hér, í fyrirspurn frá þeim sem hér stendur, um hvað hún hafi gert varðandi úrbótatillögur, t.d. sem snúa að vigtun sjávarafla,

Mig langaði aðeins að að velta því upp að í staðinn fyrir að vera alltaf að spyrja hvort það sé nóg gert eða ekki þá þurfum við að fara að pæla í því hvaða aðgerðir virka, hvað sé skilvirkt og hvernig við getum komið í veg fyrir að gera ekki sömu mistök og áður. Í kórónuveirufaraldrinum gaf ríkisstjórnin út styrki til fyrirtækja sem voru hugsaðir til þess að koma í veg fyrir tekjutap og tryggja að fyrirtæki gætu greitt laun. En hver var niðurstaðan í því máli? Við sáum að fyrirtæki greiddu sér bara út metháar arðgreiðslur, í því magni að vera einmitt verðbólguaukandi. Sömu aðgerðir í Evrópu leiddu ekki til jafn hárrar verðbólgu því þar var fjármagni stýrt í aðgerðir sem auka framleiðslugetu og tryggja einmitt að það fari til þeirra aðila sem þurfa á því að halda en ekki bara vonast til þess eins og hér var gert. Því miður óttast ég að við séum að falla í sömu gildru aftur. Aukið aðgengi að húsaleigubótum gagnast ekki þeim tekjulægstu sem mest þurfa á stuðningi að halda og aukna aðgengið mun bara enda í leiguhækkun án þess að leiguþaki sé komið á alla vega tímabundið. Hvernig væri að þingið myndi hugsa aðgerðir sínar aðeins meira út frá fólki? Ef við viljum lækka leiguverð, flott. Fylgjum þeirri aðgerð eftir með leiguþaki til að verðhækkanir sogi ekki upp aðgerðina. Ef við viljum aðstoða fólk sem er að glíma við 150.000 kr. aukningu á mánaðarlegum afborgunum lána, setjum á vaxtabætur. Ef við viljum gera peningastefnu Íslands skilvirkari til að þurfa ekki að hækka vexti 13 sinnum og bjóða fólki upp á þessar sveiflur, glæsilegt, festum þá vexti við Evrópu, afnemum verðtryggð lán og vinnum að alvörulausnum í vaxtaumhverfi Íslands til að bæta kjör fólks í landinu. Burt séð frá því hverjar stjórnmálaskoðanir okkar eru þá er ljóst að það þarf að vinna í skilvirkum aðgerðum.

og við í Framsókn höfum og ætlum okkur áfram að fjárfesta í fólki og vera gjallarhorn okkar kjósenda. Við vinnum að umbóta- og framfaramálum fyrir þjóðina og fólk treystir á okkur sem hér sitjum að vera skynsemisröddin og ekki í sandkassaleik: Þú gerðir eða gerðir ekki, skilar okkur engu þegar fram í sækir. Rökræn og skynsamleg umræða er það sem ég er komin hingað til að kalla eftir. Orð sem eru látin falla hér eða annars staðar úti í samfélaginu af okkar hálfu bera svo sannarlega ábyrgð því að fólk hlustar á okkur. Það treystir og býst við því að við nálgumst umræðuna með röksemdum, skynsemi og staðreyndum. Í sameiningu á þessu kjörtímabili höfum við öll unnið að ýmsum framfaramálum í þágu þjóðarinnar og ég hvet okkur til að halda því áfram og vera í samvinnu með hlutina. Stjórnmálin eru oft skemmtileg en þau eru líka krefjandi og sérstaklega á tímum sem þessum. Í gegnum allt lífið færum við ákveðnar fórnir fyrir þær ákvarðanir sem hafa verið teknar. Þetta ferðalag sem lífið er býður ekkert oft upp á mikla fyrirhyggju frá degi til dags. En við vinnum af sannfæringu og höfum trú á því að það sem við erum að gera sé það rétta í stöðunni.

Við eigum ekki að vera að benda í allar áttir eins og við séum í sandkassa á leikskóla. Hæstv. forseti. Mikilvægi skólakerfisins fyrir okkar samfélag er óumdeilt. Öflugt menntakerfi er forsenda framfara samfélagsins og okkur ber að veita bestu skólaþjónustu og menntun sem völ er á. Skólakerfið er mikilvægur þáttur í félagslegum og persónulegum þroska hvers einstaklings og á að veita börnum og ungmennum tækifæri til að læra hagnýtan fróðleik og eflast. Ríkisstjórnin, með hæstv. mennta- og barnamálaráðherra Ásmund Einar Daðason í fararbroddi, hefur lagt mikla áherslu á menntamál þjóðarinnar, þá sérstaklega á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Verkefnin eru fjölmörg en eitt þeirra er að mynda framtíðarsýn skólamála í samræmi við hraða þróun samfélagsins. Nýjar áherslur og þarfir kalla á breytt kerfi en með stofnun varnarmálaráðuneytisins boðaði ríkisstjórnin skýra stefnu í málefnum barna. Leiðarljós stefnunnar er að stjórnvöld styðji við alla þætti sem varða frekari farsæld barna. Þar leikur menntun að sjálfsögðu lykilhlutverk. Talsverð vinna er hafin hvað varðar stefnumótun og endurskipulagningu verkefna í málaflokknum en hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hefur tamið sér að halda spilunum ekki of þétt að sér heldur leita samráðs við alla þá aðila sem koma að málefnum barna. ákaflega ánægjulegt að sjá hversu vel tókst að halda samráðsfund um framtíðarskipan skólaþjónustu í Hörpu í gær. Grunnstef fundarins voru myndun heildstæðrar og þverfaglegrar skólaþjónustu í þágu allra barna og áætluð næstu skref við að móta framtíðarskipan skólaþjónustu. Forseti. Í svo mikilvægum málaflokki er nauðsynlegt að hafa skýra framtíðarsýn sem byggir á þverfaglegu samráði. Við eigum svo margt öflugt fólk sem vinnur á þessu sviði og hefur talsvert til málanna að leggja ef það fær tækifæri til.

Því verður að halda áfram að byggja upp og efla heilbrigðisþjónustu um land allt og tryggja um leið að allir landsmenn eigi aðgang að bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Við erum oft minnt á að grunninnviðir okkar til að vernda líf og heilsu fólks eru götóttir. margir staðir á landinu búa ekki við örugga læknisþjónustu og stöðuga viðveru lækna og hjúkrunarfræðinga til að geta brugðist strax við ef fyrirvaralítið koma upp alvarleg veikindi eða slys. Hér þarf að gera svo miklu betur og í samvinnu við viðkomandi byggðarlög. Á undanförnum árum hefur flóknari aðgerðum og sérfræðiþjónustu verið hagrætt í burtu af landsbyggðinni og til Reykjavíkur í hagræðingarskyni. Á móti átti að fjölga komum sérfræðilækna út á heilsugæslustöðvarnar um landið til að geta sinnt hluta þeirrar þjónustu áfram í heimabyggð. Það hefur ekki gengið eftir. Fólk af landsbyggðinni þarf nú í síauknum mæli að sækja sérfræðiþjónustu til Reykjavíkur með þeim kostnaði, fyrirhöfn og áhættu sem því fylgir. Landsbyggðin fær nú sérgreinalækna sjaldnar í heimabyggð og biðlistar lengjast. Það er þörf á markvissum aðgerðum til að fjölga sérgreinalæknum eins og formaður Læknafélags Íslands, Steinunn Þórðardóttir, kallaði nýlega eftir í viðtali við Ríkisútvarpið. Þar staðfestir hún að komum sérfræðilækna á landsbyggðina hafi farið fækkandi síðustu misseri og það sé afleiðing þess hve sárlega vanti fólk í ákveðnar sérgreinar.

til að takast á við verðbólguna. Og skiljanlega, hún hafði mátt þola mikla gagnrýni fyrir að bregðast ekki við. En svo birtist áætlunin í síðustu viku áformaðra þingstarfa og þar er ósköp lítið að finna. Það er eins og menn hafi tínt saman eitt og annað til að nefna án þess að finna neinar alvöruhugmyndir. Og margt af þessu er endurvinnsla,

af hálfu ríkisstjórnarinnar, eftir því sem okkur skilst, engin merki um það. Með öðrum orðum: Meira af því sama. Svo á reyndar að hækka örorku og ellilífeyri um 2,5%,

Það sýnir kannski eitthvert skynbragð á hversu illa þessari ríkisstjórn hefur gengið að takast á við efnahagsmálin. Og það á að leggja aftur fram frumvarp um Þjóðarsjóð. Þrátt fyrir að þessari ríkisstjórn hafi tekist að eyða svo miklum peningum að með eðlilegum afgangi muni líklega taka áratugi að borga niður skuldirnar sem hún hefur myndað ætlar hún að leggja fram

Þingið hefur verið í biðstöðu eftir því að meiri hluti fjárlaganefndar klári tillögur að breytingum á fjármálaáætlun sem er langt á eftir áætlun. Miðað við fréttatilkynningu ríkisstjórnarinnar í gær um verðbólguaðgerðir ríkisstjórnarinnar mátti ætla að fram kæmu tillögur um

að draga okkur hér á asnaeyrunum, að sýna þolinmæði fyrir tillögum sem svo birtast ekki.

Mig langaði að vekja athygli á þeirri stöðu að það hafi tekið ríkisstjórnina 13 stýrivaxtahækkanir að loksins ákveða að gera eitthvað í verðbólgunni, sem snertir einmitt mína kynslóð mjög mikið, og að þegar loksins var komið að því að tilkynna aðgerðir kom í ljós að það var mjög lítið á bak við þessar aðgerðir. Ég fagna því mjög að við séum loksins komin á bragðið með það að vilja gera eitthvað í verðbólgunni en mig langar að vekja athygli á því að hugsa aðgerðirnar aðeins meira út frá því hvað sé skilvirkt því að það eru mjög margar spurningar sem halda vöku fyrir mér. Hvernig væri að Alþingi myndi hugsa þessar aðgerðir sínar aðeins meira út frá fólki í staðinn fyrir að nudda bara töfralampann og óska þess að fjármagnið fari vonandi í það að lækka verðbólgu? Ef við viljum lækka leiguverð, flott, fylgjum þessari aðgerð eftir með leiguþaki til þess að verðhækkanir sogi ekki upp aðgerðina.

Þetta snýst um jöfn kjör, sömu kjör fyrir sömu vinnu. Við vitum að ef við neglum það ekki í lög þá

réttlætismál, réttindamál, mál sem hefur verið í deiglunni í nokkurn tíma og birst í áformum flokka og þingmálum sem ekki hafa náð fram að ganga, mál í takti við breytta tíma. Frá því að Alþingi ákvað árið 1947 að hámarksaldur opinberra starfsmanna skyldi miðast við 70 ár hefur meðallífaldur hér hækkað um tíu ár og við erum jafnframt heilsuhraustari.

Ég tek undir þau sjónarmið að slík breyting ætti að gilda um alla opinbera starfsmenn og bind vonir við að þessi samþykkt hér hraði þeim áformum og að skyldulífeyrir og mótframlag lífeyrisgreiðslna verði þá tekið fyrir með heildrænum hætti.

styðjum þann vilja og virðum þann vilja sem hér er verið að sýna með framlagningu þessa frumvarps. En það er ekki hægt að ganga þannig frá málum og binda þannig um hnúta að það sé ekki verið að tryggja þau réttindi sem fyrir eru lögbundin á vinnumarkaði. Það er skrifað inn í þetta frumvarp að verði það að lögum þá verður ódýrara fyrir atvinnurekendur að hafa starfsmenn eldri en 70 ára hjá sér Þannig getur það ekki verið og því getum við því miður ekki stutt þessa viðleitni þó að þetta sé vissulega viðleitni. Undirliggjandi er miklu, miklu stærra mál sem varðar mönnun heilbrigðiskerfisins til langs tíma og þar undir er enn erfiðara mál og það er auðvitað hækkandi lífeyrir og samspil hans við lífeyriskerfið í landinu. Forseti. Hér er verið að heimila ríkisreknum heilbrigðisstofnunum að ráða til sín heilbrigðisstarfsfólk sem er orðið 70 ára og eldra, en á sama tíma er ekki verið að tryggja sömu kjör og réttindi

ekkert gert til að tryggja það og það er mjög alvarlegt, forseti. Þess vegna höfum við þrír hv. þingmenn, Oddný G. Harðardóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson og sú sem hér stendur, lagt fram breytingartillögu sem tryggir þessi réttindi og við Píratar munum ekki geta samþykkt þetta mál á meðan það er verið að skapa ójafnvægi, þ.e. að það verði hópur fólks sem mun starfa innan heilbrigðiskerfisins sem nýtur ekki sömu réttinda og annar hópur. Það er ótækt. Það er ótæk afgreiðsla á þessu annars mikilvæga máli.

Í mínum huga er þetta frumvarp eins og það lítur út núna að staðfesta ákveðið óréttlæti sem hefur m.a. birst okkur hér á Alþingi þar sem ákveðnir þingmenn hafa ekki notið framlaga í lífeyrissjóði eins og við hin.

sú breytingartillaga verður samþykkt þá er þetta mál orðið ágætt. En ef það gerist ekki er þetta mál í mínum huga ónýtt.

í ákveðinni starfsgrein, sem er orðinn 70 ára gamall, á að fá að taka til starfa. Við í Flokki fólksins teljum málið allverulega vanreifað og virkilega ástæðu til þess að kalla það inn aftur og koma því fullbúnu hér inn í þingið. Ég tek undir þær áhyggjur sem hér hafa komið fram áður. Hér er verið að rýra umsamin launakjör fólks eftir 70 ára aldur með því að gera það að ódýrari starfskröftum. Ég ítreka, frumvarpið er alls ekki